prihvatamo amandmane opozicije i zahvaljujemo se svakom narodnom poslaniku koji ne podržava Vladu Republike Srbije, na konstruktivnom dijalogu i njihovoj želji da doprinesu izbornim uslovima koji se raspisuju u Srbiji.O tome kako je ko član politički stranke, kako se treba dozvoljavati ili braniti, ja sam čovek koji smatra da u svrhu demokratizacije društva, političke stranke jesu nosioci demokratije u jednom društvu, ne treba ograničavati ljude kako će, po svojoj želji ili meri da menjaju političke stranke, ali o tom potom, to je neka druga tema.Kao što je svima već poznato, zakoni o kojima sada raspravljamo u pojedinostima su rezultat nekog međustranačkog dijaloga. Jedan deo dijaloga je bio bez posrednika Evropskog parlamenta, a drugi je bio sa posrednicima. Neke od mojih kolega su iznele oštre zamerke i čak iz vladajuće strukture zašto smo to radili sa evroposlanicima, čak i bivšim. Pa, sve svoje kolege mogu da vas podsetim samo na period 2014. i 2015. godine, kada je Srbija započela svoje privredne reforme.

mera fiskalne konsolidacije koje smo tada provodili da bismo stekli, naravno, ako položimo njihov ispit, dobijemo dobre ocene, poverenje investitora.Posmatrajte malo analogno i evroparlamentarce. Oni su ovde došli na poziv bivšeg režima sa jednom željom. Ta njihova želja je bila da ih bez izbora dovedu na vlast u Srbiji, kao što su to uradili u nekim drugim zemljama, čak i nama nekim susednim zemljama. Ne želim da spominjem da to neko ne bi zloupotrebio. Kada su videli da od toga nema ništa, prihvatili su da učestvuju u međustranačkom dijalogu.Želja, pak, Srpske napredne stranke je bila ta da se jedan deo javnosti koji sa nepoverenjem gleda na rezultate koje ostvaruje Srpska napredna stranka i njen predsednik Aleksandar Vučić na izborima uvere da su izborni uslovi u Srbiji potpuno demokratski i da je zaista rezultat koji ima i Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić želja građana Republike Srbije. To čisto da raščistimo.E, sada, ja bih samo hteo da napomenem kako to neki iz bivšeg režima gledaju na rezultate, odnosno na demokratski iskazanu volju građana Srbije na izborima kada glasaju za Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića. Uvek ćete imati dosta tih skrivenih poruka bivšeg režima da ne treba podržavati Aleksandra Vučića. Ako ne mogu da utiču na celokupan narod, onda na jedan deo naše populacije, da kažemo koji je, eto, dosta obrazovan, ima određen nivo znanja i da oni ne treba da se mešaju ni u jednom slučaju sa biračima i građanima koji podržavaju Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.Eto, to je jedna polemika koja se vodi u našoj javnosti od kada je spomenik postavljen. Svi već znaju da govorim o spomeniku Stefanu Nemanji.Tu se prvi oglasio Vladeta Janković, o kome je govorio moj uvaženi kolega, sa nekom pričom da taj spomenik treba promeniti, da mu treba promeniti lokaciju, da može da bude u Marinkovoj bari, ne znam gde sve. Ja nisam iz Beograda, pa ne mogu sva ta beogradska naselja ni da popamtim, nemojte mi zameriti. To je valjda zato što su tamo ljudi nedostojni da budu u prestonici, u krugu dvojke, da obiđu taj spomenik, da mu se dive, jer Bože moj, intelektualna elita nije zato, prvo, da se mešaju sa njima, to je već fašistička ideologija, dokazaću vam da su u pitanju fašisti u nastavku svoje diskusije i da, eto, kao niže obrazovani i niže vredni da se premesti u ta naselja, da ne moraju da gledaju, kako oni to kažu, ruglo od spomenika.Naravno da će uvek pronaći nekog umetnika, istoričara koji će to da osporava, pa su našli jednu gospođu, o čijem ja umetničkom delu ne želim da diskutujem. Verujem da je zaista umetnik koji je svojim radom ostavio trag u srpskoj umetnosti, ali mislim ovo što je izjavila, da mu nije baš ni vreme, ni mesto.Dva

zašto je loš za Beograd i zašto tu njemu ne bi trebalo da bude mesto. Ajde da kažemo da ona spomenik gleda kao umetnik i da joj pređemo preko toga. To se danas radi sa kolonijalnim spomenicima, o kojima je bilo reči da se ruše, ali su ljudi rekli - nećemo ništa da rušimo jer su oni rušili, doduše ovi pre nas i Đilasovi i te kako su rušili, ali se onda se postave natpisi pored spomenika. Tu se dovode škole da se edukuju ljudi šta je bio kolonijalizam, koliko je on uništio naroda, ljudi pretvorio u robove i obogatio se na taj način. Sve to može da se uradi, samo ne da se taj spomenik glorifikuje.Da li je to neko rekao da je Stefan Nemanja kolonizator?

Ja to tako tumačim. Zašto je to važno, malo kasnije.Onda dodaje da je nedozvoljeno da se to smatra velikim remek delom i da se tu okupljaju ljudi, da se tu donose jabuke i cveće, jer je to samo sramota za naš needukovan narod. To znači - ako ne glasate za Đilasa,

napisano.Drugo rešenje je da bude izmešten kako je to rađeno u mnogim drugim sredinama. To se posebno radilo sa socijalističkim spomenicima u Budimpešti, kada su našli čitav jedan potpuno pust deo grada gde su smestili tzv. spomenike. Oni onda govore sami za sebe. Postoji tu čitava priča šta je realizam, šta je socrealizam, šta je staljinizam i ko je dizao te spomenike. Aleksandar Vučić ispade ravan Staljinu. Tako to kaže bivši režim, inače Evropa Nostra, predstavnik Evropa Nostra.Beograd, navodno, ima više simbola. Ja nisam iz Beograda, Beograđani neka mi ne zamere neke stvari. Kažu da je jedan od simbola grada Beograda stari tramvajski most. Usudio se jedan predsednik opštine Šapić da kaže da taj most treba srušiti. Kakve su reakcije bile bivšeg režima na to? Sada vam kažem da napravite poređenje između naših spomenika, nacionalnih spomenika, koji treba da odražavaju duh kolektivnog jedinstva jednog naroda, koji je narodu neophodan da bi narod opstao i tuđih spomenika.Stari tramvajski most je tuđ spomenik. Podignut je 1942. godine od strane nacističkih okupatora, da bi lakše preko Save prevozili prevozili teško naoružanje na istočni front. To nije naš most. Mi smo ga nasledili.Čudi me da, recimo, Dragan Đilas, kao bivši gradonačelnik Beograda, to ne zna ili se pravi da ne zna i kaže – ideja da se sruši most koji je obeležje Beograda. Kakvo, bre, obeležje Beograda? Obeležje Beograda je tzv. Brankov most. Most kralja Aleksandra, nacisti su ga srušili u aprilskom bombardovanju 1941. godine. Taj most se zvao Most kralja Aleksandra. Otvoren je u decembru 1934. godine i dobio je ime po tada već ubijenom kralju Aleksandru.Ja iz Požarevca to znam. Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda, to ne zna.Idemo dalje. Ima još njih koji bi da brane

Šapić sa otvorenim nipodaštavanjem govori o tim činjenicama i značaju koji most ima, koji je preživeo nacistička razaranja. A nacisti ga napravili.Ja nemam ništa protiv herojskog dela učitelja Zarića, koji je spasao taj most, taj most je bio neophodan Beograđanima, ali šta je bio taj most i zbog čega je napravljen? Ne samo za prevoz naoružanja, tim mostom su nacisti prevodili hiljade Jevreja u NDH i na Staro sajmište. Što o tome ne kaže nešto Evropa Nostra? Šta kažu Savo Manojlović i Evropa Nostra u peticiji koju su uputili Zoranu Zoranu Radojičiću, gradonačelniku Beograda, Goranu Vesiću? Kaže ovako – za taj most, zašto bismo se lišili najsvetlijih momenata naše istorije?

Srbi su uvek tu ideologiju odbacivali, čak i pod okupacijom istih nacista. Imali smo dva oslobodilačka pokreta. A oni nas izjednačavaju sa nacistima. A Stefana Nemanju nazivaju kolonizatorom, Aleksandra Vučića Staljinom.Šta kaže još Savo Manojlović? Zašto bismo se kao narod koji je toliko stradao lišili jednog od simbola antifašizma? treba da ponovim o Jevrejima, Romima, Srbima rodoljubima?To su njihove vrednosti. Spomenik Stefanu Nemanji je naša vrednost.Zašto

da bi taj narod opstao.Neki kažu da se to zove kolektivni duh jednog naroda, koji odražava jedinstvo jednog naroda. Između ostalog, to bi trebalo da bude i spomenik Stefanu Nemanji.Imate mnogo stvari koje utiču na taj kolektivni duh jednog naroda. Tu je crkva, setite se samo kako su se ponašali prema Hramu Svetog Save kada je završen. Tu je vojska. Ponoš je uništio našu vojsku. Tu su reprezentacije, u bilo kom sportu. Gde su nam bile te reprezentacije za vreme njihove vlasti? Ako bi i dospele na neki svetski kup, neslavno su odlazile. Nije im trebao kolektivni duh jednog naroda jer su smatrali da tako ne mogu dugo da vladaju i ne mogu da pokradu sve.

On povezuje čitav narod.Kako su se oni odnosili prema našim sportskim velikanima? Da vas podsetim, jednu fudbalsku zvezdu Dragana Džajića hapsili su kao najvećeg kriminalca, slikali su to, vodili ga sa lisicama, kao da je član "Zemunskog klana" ili Velje nevolje, samo da bi naružili jednog čoveka koji može da se pomogne da se narod očuva u teškim vremenima.E, zato to isto rade i sa Stefanom Nemanjom. Radi jedan deo građanske intelektualne elite koji kažu da je Kosovo nezavisna država, da je Srbija genocidna država, da su Srbi genocidan narod, da je Republika Srpska genocidna država i da treba da nestane. Eto, to je bivši režim koji okuplja Dragan Đilas oko sebe i kroz te male sitnice pokazuje svoje pravo lice. Jer, zamislite, ne može on da kaže nešto direktno, ali indirektno treba građani Srbije, po njemu i po svim ovim izjavama koje su bile, da se stide što su Srbi, da prihvataju sve, što god im se nameće, da prihvate nezavisnost Kosova, da se odreknu svega, zato što sramota postoji koju im nabijaju potpuno nezasluženo Đilas, Marinika, Vladeta Janković, ovi umetnici, svaka čast za njihova umetnička dela, Savo Manojlović, Evropa nostra.Građani će sigurno da imaju na umu to kada izađu na izbore. E, onda će im biti kriv narod i ponovo će biti krezubi, nepismeni, nestručni, zato što gube na izborima.Setite se, ovde je i moj uvaženi kolega Martinović o tome govorio, kada je onaj Đorđe Vlah pričao,

Krug dvojke, a uglavnom su oni koji su u tom krugu 1943. i 1944. godine došli iz šume, da isteraju sve ove odavde, ne kao oslobodioci, oni pošteni to nisu radili, pravi borci za slobodu srpskog naroda to nisu radili, ali ovi jesu i njihovi potomci nam danas to rade, ništa drugo. Pokušavaju da ponize ostatak naroda, pokušavaju da zaborave, da nas nateraju da se zaboravimo i da se stidimo što smo Srbi, da prihvatimo da kao narod i država ne trebamo da postojimo, da bi oni mogli da, kroz izgovor intelektualnog uzdizanja naroda, pljačkaju po Srbiji gde god stignu, i Dragan Đilas i Savo Manojlović, Vladeta Janković i svi sa njima.Ja mislim da će ponovo neki narod da im bude kriv što neće napraviti rezultat kakav očekuju i nikad neće pogledati sebi u lice, da postave sebi pitanje - koji je njihov doprinos zašto ih građani neće. Hvala.Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima predlagač, Vladan Glišić. opozicioni predlagač iz redova manjinskih stranaka koji treba i može da ima ovlašćenja da kontroliše zapisnike biračkih odbora mora da osvoji preliminarno bar 1% glasova.Ovo je pre svega namera da se uozbilji ceo taj izborni proces, u smislu da ne dozvolimo, manjinskih lista će biti određeni broj, ako bi svakoj koja, kako je bilo u prethodnom rešenju, koja nije prešla ni 1% glasova dozvolili dozvolili da traže tu proveru zapisnika sa biračkih odbora, to bi prolongiralo izborni proces i onemogućilo da se on dovede nekoj svojoj nameni.To je nešto što je sasvim normalno u međustranačkom dijalogu. Kako sam obavešten, izašlo se u susret manjinskim strankama da duplo manji broj potpisa treba da skupljaju nego do sada. Znači, nije namera da se ograni manjinskim strankama mogućnost da učestvuju u izbornom procesu, već da ne dođe do određene vrste zloupotrebe.Na to bi se nadovezala jedna stvar u kojoj svi mi živimo a ne primećujemo da se dešava, s neke strane je to i moj apel kolegama iz opozicije da shvate ozbiljnost situacije i da mi živimo u svetu u kome se opasno narušava institut građanskih protesta i izbornog demokratskog procesa.Možemo pogledati u evropskim zemljama kako masovno ljudi protestuju zbog raznih stvari, vrlo opravdano, a policija se vrlo brutalno sa njima obračunava i ti protesti završavaju uličnim neredima i ne pomažu izbornom i demokratskom procesu, već ih ozbiljno narušavaju. Tako se građani demotivišu da učestvuju u politici, povlače se iz svega toga, a samo ekstremni i manipulativni elementi, na ivici terorizma, u tome učestvuju. Država se tamo ponaša kao državni terorista koji brutalno krši ljudska prava i Srbija je na jedan paradoksalan način, u vreme kada smo u mnogim stvarima pod znakom pitanja, pokazala jedan zavidan odnos tolerancije prema onima koji protestuju i prema, sa ovim izmenama izbornog zakonodavstva, prema onima koji žele da učestvuju u izbornom procesu da im se izađe maksimalno u susret.Ono što je bitno, mislim da nismo primetili kako smo brzo skliznuli u situaciju da posle 30 godina višepartizma imamo ideju da je normalno blokirati auto-puteve, normalno blokirati granične prelaze i, što je najstrašnije, normalno razbiti biračku kutiju. Vrlo je opasno, jer to može da ugrozi izborni proces.Pozivam kolege iz opozicije da ne idu u tom pravcu, a vlast pozivam da proba da uredi sam način protesta, a na takav način da ozbiljni protesti postanu obavezujući za vlast da se određuje prema onome zbog čega ljudi protestvuju. Hvala vam.

izmene Zakona o sprečavanju korupcije deo su Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora od 29. oktobra 2021. godine koji je zaključen u Narodnoj skupštini između političkih stranaka učesnica, međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Narodne skupštine, a gde su sve stranke opozicionog bloka prihvatile predviđene mere uz preporuke da se iste iz tog sporazuma implementiraju. Ovaj zakon naišao je na pozitivne ocene i Evropskog parlamenta.Odgovornom politikom koju sprovodi SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem pokazuje se i doslednost i sve od demokratskih principa, što u vreme žute tajkunske strahovlade, predvođene Draganom Đilasom, nismo mogli ni da sanjamo. I kada već govorimo o korupciji ne mogu

kao sinonim za korupciju i lopovluk, jer narod vrlo dobro zna da je dok je bio na čelu opštine Trstenik zadužio građane kod banaka na ime imaginarne kupovine četiri kontejnerske gasne centrale. Gradsku kasu je ojadio do poslednje pare. Posledice tog mafijaškog poduhvata građani Trstenika osećaju i dan-danas. Da ne govorim o državnoj kasi

Ali, šta drugo očekivati od čoveka čiji je šef Vuk Jeremić, upleten u korupcionašku aferu sa svetskim lopužama Patrikom Hoom i Tidijanom Gadijom koji već robijaju i od kojih dobija stotine hiljada evra iz Katara, zemlje poznate po finansiranju islamskih terorista.Takođe, tu je i novopečeni kandidat za gradonačelnika Beograda, Vladeta Janković, koji je sam priznao da nije stručan da vodi prestonicu. Bestidno daje skandalozne izjave da spomenik Stefana Nemanje treba srušiti, a Lešće zaustaviti. Šta su mu pokojnici krivi, ni sam ne znam, ali prebaciti ih u Marinkovu baru ili Borču. Tako sa sezonskom radnicom „Multikoma“, Marinikom Tepić „Morović“, degradira ne samo srpsku istoriju, nego i građane ovih divnih naselja, jer očigledno je da dalje od ekskluzivnih restorana u centru grada, tajkunski kandidati nisu ni odmakli.

koji za što gnusniju laž dobijaju veći bonus na svojim računima. Tu su i stranke „zelenih“ kojima u programu nije bilo ni pomena o očuvanju ekologije do prošle godine, već samo kako da se dodvore Rokfelerovom bankomatu i eventualno nasilno dođu na vlast.To je ta skupina lopova i prevaranata čiji je jedini plan i program da obesmisle sve ono što su Aleksandar Vučić i SNS uradili za Srbiju kilometara puteva, bolnice, povećanje plata, penzija, minimalca koji sada iznosi 35.000 dinara, odgovornost prema penzionerima i pomoć mladima u iznosu od 100 evra, 250 novih fabrika, smanjena stopa nezaposlenosti sa 26% na 9%. To su konkretni rezultati.Ko može da im parira? Sigurno ne taj tajkunski drugosrbijanski konglomerat, ubeđen da im vlast pripada po rođenju i da svi ostali treba da im se poklone, alergični na sve što je vredno srpskom narodu, kao i državi, a želeli bi da pretvore sve u bezličnu masu bez smisla, imena i bilo kakve vrednosti u kojoj podanici ćute i trpe

čak degutantno, podrugljivo i zlokobno na Đilasovim tajkunskim medijima obezvređuju očigledne materijalne dokaze o pretnji fizičkom likvidacijom Aleksandra Vučića od strane jednog od najvećih kriminalnih klanova, na čijem je čelu Radoje Zicer, jer im je to jedini način da zaustave Srbiju koja je zahvaljujući Aleksandru Vučiću danas prva po direktnim stranim investicijama, koju respektuje ceo svet, koja nezaustavljivo ide napred i ne povlači se pred ološem čiji je jedini cilj da sačuva svoje milione i opet odvuče Srbiju u kaljugu beznađa.O svemu najbolje govori podatak da u Srbiji za godinu i dva meseca nije bilo ni jednog mafijaškog ubistva. To je rezultat hrabre politike predsednika Vučića. To tajkuni i lopovi nikada nisu ni pokušavali da postignu, ali narod Srbije dobro vidi svu njihovu bezidejnu politiku čiji je jedini plan i program pljačka i korupcija. Zato će i 3. aprila od tog istog naroda dobiti dobiti samozasluženi prezir.Građani Srbije dobro znaju ko se nepokolebljivo bori za njihov interes, za našu decu i našu Srbiju, ko se ne povlači pred lažnom elitom, a ni pred pretnjama metkom, čija hrabrost i odlučnost čine da Srbija konačno bude najbolja.Narod Srbije zna da je to Aleksandar Vučić. Zato za narod, za sve nas važi – pred najgorima nema povlačenja i nema predaje, jer za nas predaja nije opcija. To je obećanje Aleksandra Vučića i Srbije koju je ujedinio u borbi za budućnost. Živela Srbija! Zahvaljujem.Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.Niko ne želi reč.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona

ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li predlagač želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Vladan Glišić. Ovim amandmanom se izašlo u susret opoziciji da dobiju 5% više sredstava iz javnih izvora za izbornu kampanju. Naravno, samim tim će u celini to za 5% biti smanjeno u onom delu koji dobijaju posle izbora.Nama, inače, izbori postaju sve skuplji i to je tendencija u celom svetu i to je ono u što se izbori pretvaraju u neku vrstu spektakla, društvenog i na taj način obesmišljavaju ono što je suština izbora.Suština izbora je da s vremena na vreme društvo menja ljude koji upravljaju ozbiljnim procesima. Ono što bi trebalo da bude racionalni način koji osmišljava sve izbore jeste da mi razmišljamo o tome kako da na najodgovornije pozicije dođu najsposobniji i najkvalitetniji ljudi.Kada tako postavite smisao izbora i kada shvatite da su izbori kičma suvereniteta jednog društva, onda vam postane jasno da sve ono što mi danas živimo, sa preskupim spotovima, kampanjama, sa ljudima koji nose sami celu kampanju jednog političkog subjekta, da sve to troši ogromna sredstva, da marketinške agencije mnogo zarađuju, budžet biva oštećen, a volja građana u stvari ne bude racionalno opredeljena, već su mnoge emotivne i iracionalne stvari nešto što utiče na izbore.Izbori u sređenom i zdravom društvu treba da budu jedan dosadan proces biranja najsposobnijih ljudi da dođu na najodgovornija mesta.Zato je potrebno vratiti to u one vode koje su nekada postojale u kolevci parlamentarizma, a to je Velika Britanija koja je imala stroga ograničenja za sredstva koja mogu da se potroše u izbornoj kampanji. Mi bi morali da počnemo da razmišljamo u tom pravcu, jer je neopravdano trošiti velika sredstva na izbore, a u stvari, trošiti na markentinške agencije, na medije, praviti spektakl od toga. Često su sukobi između kandidata mnogo brutalniji nego što bi trebali da budu, dok to treba da bude jedan dosadan nacionalni proces izbiranja onih koji su najkvalitetniji, najkvalifikovaniji da rešavaju društvene probleme. Hvala.

Ovo je amandman koji je dostavio Transparensi Srbija. On u članu 25. iza stava 2. dodaje novi stav 3. koji glasi – kada se kao izborno jemstvo ne koriste sredstva u svojini političkog subjekta na izborno jemstvo se primenjuju pravila iz ovog zakona o prilozima.Zašto je to bitno? Zato što na ovaj način se omogućava onima koji novcem žele da utiču na izborni proces da recimo ono što ne bi mogli kao prilog da daju političkom subjektu u izborima mogli bi kroz izborno jemstvo kada to ne podnosi sam politički subjekat.Znači, to izborno jemstvo bi u stvari moglo da bude neka vrsta nelegitimnog i nelegalnog uticaja na izborni proces, jer preko toga bi mogla da se finansira jedna politička organizacija, jedan subjekat i da se na taj način krši zakon.Tako da mislim da je Vlada trebala da usvoji ovaj amandman, ali i ovo se nadovezuje na ono o čemu sam malopre pričao, a to je da kada ubacite mnogo novca u izborni proces, kada izborni proces pretvorite u jedan spektakl, medijsku manipulaciju, onda je to mesto gde se pojavljuju razni neformalni izvori moći koji na to utiču. Jedan od tih je tajkunska struktura koja može na taj način da kupuje izbornu volju građana.Naravno, mi imamo vrlo jasnu situaciju koja traje već 20 godina u Srbiji i onih prethodnih 10 godina pre toga nisu bili srećno rešenje, ali ovih 20 godina mi smo u stanju prevelikog, da budem manje brutalan u nazivu tog stanja, prevelikog uticaja evroatlanskih struktura na naše političke procese. Zna se da je njima mnogo lakše da utiču na naše društvo preko pet, šest izabranih političkih lidera koji kontrolišu svoje stranke kao privatne firme, da im je vrlo lako da njihovi ambasadori preko svojih multinacionalnih korporacija novcem i svim drugim uticajima uplivišu i u naš izborni proces, i naravno, da je to lako i domaćim tajkunima. Zato se opet vraćam na to da bi morali da vrlo ozbiljno i radikalno ograničimo upliv novca u izbornu kampanju. Hvala. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Dijana Radović i Uglješa Marković.Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Dijana Radović i Uglješa Marković.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima predstavnik predlagača, narodni poslanik Đorđe Milićević.

shvatanju naše dobre volje i cilja koji smo želeli da postignemo predlaganjem ovog amandmana.U članu 28. stav 1. reči – do 15. aprila tekuće godine, zamenjuje se rečima – do 30. aprila tekuće godine. O čemu je ovde zapravo reč? O podnošenju izveštaja, rok 15. april tekuće godine kao rok za podnošenje godišnjeg izveštaja Agenciji bio je definisan ranijim zakonom koji je donet 2011. godine kada je rok za izradu i dostavljanje godišnjeg završnog računa bio 28. februar februar tekuće godine. Međutim, kako je rok za izradu završnog računa i predaju Agenciji za privredne registre sada 31. mart tekuće godine, onda bi rok za podnošenje izveštaja Agenciji za sprečavanje korupcije trebalo da bude najmanje 30. april jer je potrebno više vremena za izradu izveštaja koji su po svojoj prirodi i sadržini obimni, naročito kada su pitanju velike političke stranke.Svakako da zbog navedenih činjenica rok od 15 dana za izradu izveštaja i dobijanje mišljenja ovlašćenog revizora o izveštaju nije dovoljan, tako da amandmanom predlažemo produženje tog roka za još 15 dana, odnosno da rok bude 30. april tekuće godine umesto 15. april tekuće godine.Dakle, jasan je cilj koji se želeo postići i zahvaljujem se još jednom na tome što ste imali razumevanja da prihvatite amandman.Želim samo da prokomentarišem još nekoliko stvari na samom kraju. Obzirom da je neko maločas pomenuo diktatorski režim, režim, postavlja se pitanje – kada su pojedini političari u Srbiji poput Vuka Jeremića shvatili da je ova vladajuća koalicija i da je Aleksandar Vučić diktator, a da je ova vladajuća koalicija diktatorski režim? godine, krajem 2013. godine kada je glasao za budžet Republike Srbije, podsetiću vas, to je bio početak reformskog kursa Vlade Republike Srbije ili je shvatio onog trenutka kada je aterirao iz Njujorka u Beograd 2016. godine pa je molio za podršku da bude predsednički kandidat SNS, jel tako, 2017. godine? Onda kada u tome nije uspeo shvatio je da je da ovaj režim diktatorski. Onda pristižu donacije od ovog Brus Lija ih Hong Konga. Kada je uhapšen Brus Li ih Hong Konga traži se novi mentor koji će imati novca i kapitala da podrži tu političku opciju naravno sakriven iza leđa Dragana Đilasa.Ono što se za večeras najavljuje kao spektakularno između ostalog jeste da će ne znam na kom mediju biti prikazano kako se dovode nekakvi glasovi iz Republike Srpske, kako se građani pritiskaju itd.Sada želim da vas podsetim i vratim unazad u 2016. godinu. Zar ovo što je učinjeno 2016. godine, vidite ovo je konferencija za štampu, i vrlo brzo se okupe svi oni koji su nastali iz jedne političke stranke kada je neophodno dodatno glasova da pređe cenzus jedna politička opcija, u ovom slučaju DSS i Dveri? Zar to nije pritisak na birače?Sada ću da vam kažem šta je rezultat ovakvog pritiska na birače. ponovljenih biračkih mesta u Bačkoj Topoli ova lista je osvojila te godine 3,5% u prvom krugu. U drugom krugu ponovljenom osvojeno je 23,27% glasova. U Sremskim Karlovcima 1,31%. Nakon ponovljenih izbora 19,02% glasova. U Jagodini 1,63%. Nakon ponovljenih izbora 26,63%. U Nišu Pantelej 3,85%. Nakon ponovljenih izbora 15,9% i recimo u Vranju 2,71%. Nakon ponovljenih izbora 12, 57%.Da li je rezultirao ovaj pritisak na birače? Definitivno da jeste. Da li se ovo može definisati kao pritisak na birače? Definitivno može. Znate kako, kada govorimo, maločas je neko rekao bivši režim, govorimo zapravo o jednoj stranci,

Sada su se podelili na toliko političkih partija da više ne znaju ni sami koliko ih ima i svaka od njih ima po nulu. Kada saberete sve te nule opet ćete 3. aprila dobiti nulu. Možete da ih množite i da ih saberete, ali svakako ćete dobiti nulu. To su froncle i ostaci DS ili DOS-a.Ima nešto vrlo interesantno kao informacija koja se pojavila u medijima. Pošto oni sami sebe, pretpostavljam, da najbolje poznaju i sada ću vam je pročitati – kaže savet skupštine Slobodne Srbije uputio je pismo svom članstvu u kojem ih obaveštava o tome zašto neće sarađivati sa koalicijom Ujedinjena Srbija koju između ostalih čine SSP, DS, Narodna DS, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana. Prema njihovim navodima glavni razlog pucanja ove saradnje je nepoverenje prema lideru SSP Draganu Đilasu. Navode i da za njih postoje dve opcije, da se povuku iz izbornih procesa ili da sklope dogovor sa Zeleno-levom koalicijom „Moramo“. Savet je pozvao članstvo da se o tome izjasni u naredna 24 časa.Kažu poslednjih 15 meseci svaki razgovor u opoziciji obeležila je najjača opoziciona stranka SSP, između ostalog zato što Marinika Tepić ima najveći rejting. Uprkos tom dogovoru svih stranaka u savezu, uključujući i stranku koju sam pomenuo i stranku Dragana Đilasa. Dragan Đilas je bez ikakvih konsultacija dva dana pre kraja istraživanja objavio da je Ponoš njihov kandidat. Na svakom narednom sastanku, doživljavali smo neprijatnosti, ne samo mi, već i druge opozicione stranke. Dakle, to je mišljenje njihovo, a oni sami sebe poznaju.Maločas je neko rekao da će građani prepoznati. Građani su svakako prepoznali i ja sam ubeđen da će na pravi način vrednovati rezultate rada vladajuće koalicije. Isto tako građani su prepoznali ovo o čemu sam maločas govorio, a ovi o kojima sam govorio oni sami sebe najbolje poznaju i dovoljno je samo da imate ovakve konstatacije i da vidite o kakvim ljudima je reč. Zahvaljujem. Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu

je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.Imate reč. I ovo je jedan od amandmana koje je „Transparentnost Srbije“ tražila da uđe u skupštinsku proceduru. Tu se u članu 1. stav 2. menja i ceo stav bi glasio ovako kada bi bio usvojen - odredbe stava 4. ovog člana ne odnose na narodne poslanike i poslanike Skupštine AP Vojvodine, odbornike u Skupštini jedinica lokalne samouprave, i ovo je sad dodatak koji bi trebao da bude usvojen, ali nije - i gradske opštine koje ne vrše funkciju predsednika, potpredsednika Skupštine i predsednika skupštinskog radnog tela.O tumačenju zakona o lokalnoj samoupravi često se dešava da gradski odbornici nisu posmatrani kao odbornici Skupštine, tj. kao jedinice lokalne samouprave, a ovde je potrebno njih uvrstiti da bi se napravila ona distinkcija kada neko nastupa u ime, pošto narodni poslanik, odbornik i ljudi koji su po svojoj funkciji politički aktivisti i zastupaju neke ideje kada se pojavljuju u javnosti, normalno je da ne moraju da se opredeljuju da li nastupaju u ime organa, koga su deo ili u ime svoje političke organizacije. Međutim, to naravno nije u slučaju predsednika i potpredsednika Skupštine ili predsednika radnog tela koji bi morali tu distinkciju da prave.U svakom slučaju, ovo nas podseća na još jednu stvar koja se dešava, vezana je za nešto što traje još od vremena, kako kolege iz SNS kažu, žutog režima, da su gradske opštine u Beogradu potpuno razvlašćene, izbačene iz nivoa lokalne samouprave i da to treba izmeniti i SNS nije izmenila iako je imala 10 godina da to uradi. Hvala. HvalaReč ima narodni poslanik Zoran Tomić. **Zoran Tomić** Zahvaljujem predsedavajući.Poštovana ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, odmah na početku bih želeo da raščistimo neke stvari. Izborna volja građana se ne kupuje, izborna volja građana je njihova i oni su ti koji odlučuju kome će dati podršku, a za podršku se odlučuju na osnovu rezultata, na osnovu programa koji se nude i svaka insinuacija da može njihova podrška da se kupi je samo dokaz koliko ti koji tvrde da se ona kupuje. U poslednjim slučajevima videli smo napade koji su bili vezani za pomoć mladima u vidu 100 evra, kao jedan vid da je to kupovina njihove volje, što je čista i samo dokaz nemoći nemanja ideje tih ljudi da se bore za glasove građana.Ono što je bitno da kažemo i moje kolege su dobro opisale kandidate sa strane opozicije kojima nije ni stalo do izbora, nije stalo ni do izbornih uslova, jer su oni bili ti koji su tražili da dođu pregovarači sa strane. Onda su odbili da učestvuju u tim pregovorima, zato što su i sami svesni da nemaju nikakvu podršku među građanima. Jedino što su oni očekivali jeste da ih neko sa strane ustoliči, da im kaže evo izvolite, vi imate samo to pravo da vladate i upravljate Srbijom i narod nije taj koji će više odlučivati o tome.Mi danas ovde raspravljamo i o setovima promene izbornih zakona, sve u cilju da i njima pomognemo da mogu da se pojave na tim izborima, da dobiju podršku, pa čak i ova priča vezano za potpise tih 10.000 koje trebaju da skupe. Oni da imaju 10.000 potpisa ne bi kupovali stranke i strančice. Oni bi valjda svoje stranke formirali, a ne bi Dragan Đilas obavio pozajmicu prema njegovom poljoprivredniku od 50.000 evra da bi kupio stranku. Ne bi Jeremić kupio od avgustovca Aleksića stranku i da na osnovu toga se ponovo vrati u politički život Srbije, gde šire naravno svoje laži i demagogiju.Naravno demagogiju.Naravno tu su i njihove perjanice i uzdanice koje kandiduju sada na izborima kao neke nove nade, neka nova lica, kao da su građani pod nekom amnezijom i da se uopšte ne sećaju tih ljudi, gde oni pozivaju i kažu da niko nema pravo ljudima da uzima njiva, uzima zemljište, uzima plate i penzije i na kraju kažu da uzima budućnost. Šta su oni uradili mladima u Srbiji? Šta su radili u periodu od 2000. do 2012. godine? Da li su oni svesni koliko su oni budućnosti oduzeli mladim naraštajima, da su ti mladi ljudi koji su otišli iz zemlje nažalost napravili najveću izvoznu kategoriju iz Srbije kojom su se oni ponosili, a sada kada neko gradi Srbiju, kada je obnavlja i kada vraća nadu i veru i kada se mladi vraćaju u Srbiju, prvi optužuju kako neko mlade proteruje iz Srbije.Zaboravili su, a posebno general Ponoš kako je svoj patriotizam pokazao topljenjem tenkova, kako je svoj patriotizam pokazao time što je degradirao vojsku i onesposobio je da obavlja svoje osnovne zadatke. Naravno, da bi opravdali svoje činjenice morali su da unajme drvenog advokata Pajtića, koji sada verovatno pokušava da se pozicionira kom će tajkunu više da se proda. Onda pokušava naravno da brani sve te njihove kandidate i perjanice, gde zaista iznosi neke neverovatne gluposti i činjenice na koje sam lično morao da se osvrnem pa kad govori o Vladeti, spočitavaju Vladeti da je star, a gro birača im je kategorija 60 Znači, on omalovažava ljude koji su prepoznali u SNS da se oni bore i oni su ti koji traže da se starim ljudima ukine pravo glasanja, jer se verovatno plaše njihove volje, a sam Vladeta je priznao da nije sposoban da vodi grad Beograd i da nije sposoban da obavlja zadatak koji je pred njim.Za

imamo najveći deo birača ljude koji su raseljeni sa teritorije Knine. Pa naravno da nas podržavaju, zato što za razliku od njih koji su se stideli da obeležavaju te tužne trenutke u srpskoj istoriji, mi ih se sećamo, mi smo tu da pomognemo tim Srbima. Gradimo stanove, rešavamo njihova pitanja, gradimo fabrike i zbog svih tih razloga, oni će dati podršku i predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS, pre svega pre svega Aleksandru Vučiću, čoveka koji neumorno radi. Danas je na otvaranju Zimskih olimpijskih igara, otišao je da bodri naše sportiste, gde pokazujemo da imamo dobre rezultate i paralelno radi u interesu Srbije, jer sa svetskim liderima komunicira, dogovara i već razgovara o novim susretima, razgovara o novim zajedničkim projektima koji će obezbediti budućnost za ovu decu.Sa druge strane, gledamo Đilasa koji je otrčao brže bolje u London i podsmeva se srpskom narodu, gde kaže – eto, Sautempton je u Engleskoj, ja sam u Londonu, vi spojite dva i dva pa ćete znati o čemu se radi. Znamo o čemu se radi, otišao si da napuniš koferče koje si ispraznio, možda da proveriš svoj tajni račun, kakvo je stanje na njemu, da li je možda koji evro narastao na računu i da uzmeš instrukcije šta da radiš po Srbiji, jer jedinu strategiju koju imate, ne da izađete na izbore i da ponudite nešto građanima, već se spremate za 4. april i to Ponoš ne krije, koji je rekao da ne treba da branimo izbornu volju građana na ulicama. Pa nećete je braniti, jer će građani svoju volju reći na izborima. Hvala.

ovih nekoliko zakona koji se tiču izbora, o njima smo govorili danas u pojedinostima, ali svakako i zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojima smo značajno uvećali zarade, jer to jeste nešto što ono zaslužuju, takođe zavređuje pažnju, ali je nekako bio u drugom planu, jer smo ovaj set izbornih zakona razmatrali kao prioritet imajući u vidu predstojeće zakone.Dakle, Zakon o izboru predsednika Republike, o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije i dopuni Zakona o vanparničnom postupku.Ovih šest zakona će značajno pomoći da izborni proces koji je pred nama pokaže Srbiju u još demokratičnijem svetlu, sa još većim stepenom transparentnosti i pre svega želim da se zahvalim ljudima koji su pisali, pripremali ove zakonske predloge, prof. dr Dejanu Đurđeviću koji je vodio Radnu grupu za pripremu ovih izbornih zakona, koji je zaista jedan od trenutno najeminentnijih eksperata u Srbiji kada je ova vrsta izborne materije u pitanju. Naravno, saradnicima iz Ministarstva koji koji sede ovde sve vreme i u sredu i danas sa mnom i koji su prethodnih nekoliko meseci zaista gotovo 24 sata pripremali ove zakonske predloge, i svim ljudima koji su svakako doprineli i svima vama poslanicima, vašom diskusijom, izuzetno oštrom kritikom koja uvek nije bila u pozitivnom nego ste jednostavno želeli da izrazite svoje nezadovoljstvo i opozicionim i poslanicima vladajuće većine.Sa druge strane, hvala svim akterima u našem političkom životu koje je interesovala ova izborna materija, koje su u periodu javne rasprave dali značajne komentare i primedbe koje su implementirani u ove predloge zakona.Srbija će zaista biti ponosna na ovaj period kada smo u ovoj teškoj situaciji i kada neki žele da izazovu tenzije u državi i neku nestabilnu političku situaciju, mi smo pokazali maksimalnu ozbiljnost, mi kao vladajuća većina.Predsednik Vučić zajedno sa timom u Vladi Republike Srbije je želeo da pokaže da Srbija želi da izađe sa kompromisom, da ćemo mi sve probleme i sve nejasnoće, sve eventualne konflikte na političkoj sceni, u političkom životu Srbije rešavati kroz institucije. Ulica nikada nije, ne sme i ne treba da bude mesto gde se prave politički dogovori. Kroz institucije, za stolom, diplomatski, sa pruženom rukom, sa mnogo kompromisa, to je politika koju nudi pre svega SNS i naravno mi kao većinski nosilac Vlade Republike Srbije sa našim predsednikom Vučićem.Uz sve, zaista, zahvalnosti što ste svi dali maksimalno dobar i maksimalan doprinos ovoj raspravi, ja pozivam građane Srbije da budu maksimalno posebno one koji će biti učesnici u izbornom procesu u okviru izbornih organa, biračkih odbora, da budu oprezni i da zaista prate šta je to što će se dešavati u izbornom danu.Izborni proces je proces svih nas i to nije nešto što se tiče političkih stranaka ili malog broja ljudi. ko izađe tog dana na izbore treba da bude jedna vrsta kontrolora. Ja sam pričala o tome koliko će sada opozicija, spomenula sam minimalnu cifru od 16.000 opozicionih kontrolora. To je jedna početna cifra. Naravno da tih ljudi ima mnogo više, ima mnogo više prostora.Ja bih kao neko ko je i u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i tokom referenduma pratio šta je to od primedbi koje daje opozicija, upozorila upravo ljude iz SNS, kontrolore SNS na ovim Mi smo ti koji moraju da paze u biračkim odborima, tokom biračkog dana da se nešto ne potkrade i slučajno sa one opozicione druge strane ne predstavi kao naš promašaj, kao naša nepravilnost.Zbog toga mislim da jedini koji treba da brinu pred predstojeće izbore su zapravo kontrolori i aktivisti SNS. Razmišljajte o tome da sa druge strane neko želi da se dokopa vlasti po svaku cenu, žele da se dokopaju sredstava kojima će moći da raspolažu, koji su za sada za njih nedostižni.Hvala vašem zalaganju. Mislim da ćete biti ponosni, kao i svi mi koji smo radili i pripremali ove predloge zakona. Ovo je nešto čega će se Srbija sećati, a po završenim izborima 3. aprila mislim da ćemo svi na kraju kao ozbiljno društvo biti zadovoljni koliko smo zreli, demokratični, transparentni i kako je legitimnost nešto što stoji ispred imena Srbije kada je uređenje našeg društva u pitanju. Hvala vam još jednom. hvala i predstavnicima Vlade u ovoj raspravi.Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Dame

Hvala